Prelazimo na izjašnjavanje najprije, a) Prijedlog Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije i b) Prijedlog Odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije. Predlagatelj odluka je Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 68. Zakona o elektroničkim medijima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne Otvaram raspravu. Ima, gospodin zastupnik, inače se niste prijavili ali možemo to uzeti. Izvolite. rekao da taj materijal nismo dobili, nismo dobili. Evo ja se ispričavam, nemamo ga. Dakle, ukoliko, molio bih da ga imao, ali ako se radi o onome što mislimo da se radi, onda ovdje želim upozorit. Ako se radi o zamjeni dva člana, jer se o tome radi? O zamjeni dva člana, gdje se imenuje jedan iz Zagreba, jedan iz Rijeke, mislim da se o tome radi, jer tako, mandat? Želim upozorit na jednu činjenicu, ispričavam se unaprijed ako nisam u pravu, mislim da govorim o dobrom dokumentu. Želim upozorit na jednu činjenicu da u tom Vijeću, ako se radi o tome, ćemo imat situaciju da ćemo imat 4 predstavnika iz Zagreba, a 3 iz Rijeke. I da nećemo imat zastupljenog nikoga niti iz Slavnije niti iz Dalmacije. Što mislim da nije dobro i da kod donošenja takvih odluka treba vodit računa o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika iz svih krajeva. Mijenjaju se, ako se ne varam, u tom materijalu što sam ja gledao ranije sa odbora, mijenjaju se mislim 1 član iz Šibenika i 1 iz Splita, sa kandidatima iz Rijeke i iz Zagreba. A već su bila 2 kandidata iz Rijeke i 3 kandidata iz Zagreba. S pozicije našeg kluba HDSSB-a upozoravamo da u tom Vijeću ni do sada ni do sada nije bilo niti jednog predstavnika iz Slavnije i Baranje. Nije istina da iz Slavonije i Baranje nema kvalitetnih kadrova koji bi mogli sjedit u tom Vijeću. A za nas je također nedopustivo da umjesto 2 kandidata iz Dalmacije, niti jedan nije mogao ostati iz Dalmacije, mislim da je trebalo zamijenit da umjesto jednoga, ostane jedan iz Dalmacije a da 1 bude stavljen iz Slavonije. I za nas je ovo još jedan dokaz, uistinu neravnomjernog odnosa i neravnopravnog odnosa prema, evo čak i na ovom rekao bih benignom primjeru kako se odnosi nova vladajuća većina. Nemojte dovodit u poziciju da samo Zagreb i Rijeka, zato što SDP zato što SDP navodno "Dobro stoji u tim regijama", samo njihovi kandidati sad mogu biti u ovakvim tijelima, to je nedopustivo i mi se tome uistinu protivimo. Hvala. Prije nego dam riječ gospodinu zastupniku Jandrokoviću, da vam odgovorim na vašu primjedbu koju ste iznijeli, a to je da niste dobili materijal, pa vam vam skrećem pažnju da sam 23. travnja, dakle skoru prije 2 mjeseca poslao materijal svim zastupnicima, dakle i vama, sve je u redu. Jer vi ste rekli da niste, a ja sam rekao sada da jesmo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo isto u ime kluba HDZ-a. Pa interesantno je ovo što je govorio kolega Burić i moram reći da i mi dijelimo njegovo mišljenje. Jer je neobično da od 7 članova tog tijela, 4 dolaze iz Zagreba, 4 iz Rijeke kao da ostalih dijelova Hrvatske nema. Ako je to javni natječaj, mislim da su i oni koji su odlučivali o tome trebali voditi računa. Mi moram priznati to smo propustili, nismo gledali ali zaista podržavamo ovo što je rečeno. Dobro, zaključujem raspravu, ali imamo amandmane koji su više tehničke prirode, ali su amandmani. Klub zastupnika HNS-a je podnio 2 amandmana, pa molim da se predstavnik predlagatelja, ali ne amandmana nego ovih odluka izjasni o amandmanima. Izvolite, gospodin Berislav Šipuš u ime Vlade, izvolite. hvala lijepa. Dakle zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o razrješenju. Tko je za?

Utvrđujem da je većinom glasova 81 glas za, 37 protiv, 37 suzdržan donesena Odluka o razrješenju djela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložio predlagatelj zajedno sa prihvaćenim amandmanima. Sad dajem na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju? Tko je za? Protiv? Suzdržan?

Hvala. Utvrđujem da je većinom glasova 82 glasa za, 5 protiv, 39 suzdržan donesena Odluka o imenovanju djela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložio predlagatelj zajedno s prihvaćenim amandmanima.